точка първа за днес. Имаме подадено заявление от народния представител Цветан Генчев Цветанов, народен представител от Четвърти изборен район – Велико Търново: „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 72, ал.

Закривам разискванията. Ще Ви прочета Проекта за решение, който ще гласуваме: РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Цветан Генчев Цветанов като народен представител от Четвърти изборен район – Великотърновски.“ Моля, режим на гласуване.

към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-11, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 28 февруари 2019 г. На свое заседание, проведено на 27 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-11, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 28 февруари 2019 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието: госпожа Даниела Белчина – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“, и госпожа Митка Захарлиева – началник отдел „Сътрудничество по гражданскоправни въпроси“; от Министерството на икономиката – госпожа Людмила Пеовска – главен експерт в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, и госпожа Милена Методиева – държавен експерт в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“; от Омбудсмана на Република България – госпожа Мая Манолова – Омбудсман на Република България; от администрацията на Омбудсмана – госпожа Чонка Ковачева, госпожа Полина Гочева и госпожа Александрина Вълчева; от Върховния касационен съд – съдия Тотка Калчева – председател на Първо търговско отделение; от Софийски градски съд – съдия Албена Ботева и съдия Валерия Братоева; от Софийския районен съд – съдия Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд, и съдия Филип Савов; от Камарата на частните съдебни изпълнители – господин Стоян Якимов – заместник-председател, и госпожа Мария Цачева – член на Съвета на камарата; от Асоциация на банките в България – госпожа Ирина Марцева Марцева – главен секретар, и госпожа Елеонора Христофорова – юрисконсулт; от „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност" – господин Ивайло Илиев, госпожа Светла Миланова – адвокат, господин Данчо Стоянов – адвокат, и господин Владислав Янев – адвокат; от „Общобългарска фондация Съгласие" – господин Завен Астадуров; госпожа Валя Гигова, господин Камен Добрев, госпожа Десислава Филипова и госпожа Веска Волева – адвокати. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Христиан Митев, който посочи, че с него се цели търсенето на баланс между интересите на кредиторите и длъжниците в заповедното производство и въвеждането на служебна проверка за наличие на неравноправни клаузи в договорите с потребители. Той добави, че в края на месец януари 2019 г. Европейската комисия е уведомила България, че следва да предприеме мерки за отстраняване на противоречащата на правото на Европейския съюз съдебна практика във връзка с липсата на възможност за съдебна проверка на вземанията, основани на неравноправни клаузи в договорите с потребителите. Господин Митев отбеляза, че със Законопроекта ще се осигури по-добра защита на длъжника срещу злоупотреби на икономически по-силната страна, като се създава задължение за съда за извършване на служебна проверка в заповедното производство относно наличието на неравноправни клаузи. Предвижда се удължаване на сроковете за подаване на възражение срещу издадена заповед за изпълнение, както и на частна жалба срещу разпореждане за незабавно изпълнение. Проектът на закон съдържа допълнително изискване към заявителите в заповедното производство да представят пред съда договора, от който произтича вземането им, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия. Предлага се също, когато длъжникът не бъде намерен на постоянния адрес и е уведомен чрез залепване, производството да не води автоматично към исков процес, а да се осигури възможност на длъжника да възрази на по-късен етап. С Проекта на закон се изменя и Законът за защита на потребителите с цел привеждане на разпоредбите му, въвеждащи изискванията на Директива 93/13/ЕИО, в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз по прилагане на Директивата. По Законопроекта са постъпили становища от: Комисията за защита на потребителите, Министерството на икономиката, „ЧЕЗ България“ ЕАД, Адвокатска кантора „Лалев и партньори“, Константин Кунчев, Филип Савов и Васил Петров – съдии в Софийски районен съд, Нотариалната камара на Република България и Асоциацията на банките в България. Госпожа Манолова изрази подкрепа към внесения Законопроект, като уточни, че предложенията са обосновани и наложителни. Тя призова народните представители да подкрепят предложенията, които обезпечават правата на длъжниците чрез спиране на изпълнението при подадено от тях възражение и добави, че сега действащото производство и преминаването към установителен иск при уведомяване на длъжника чрез залепване следва да се прецизира. От Министерството на правосъдието посочиха, че Законопроектът трябва стриктно и точно да отговори на доклада на Европейската комисия, като се предвидят промени, които да задължат съда да следи служебно за неравноправни клаузи в потребителски договори и да удължат сроковете, в които може да се предявяват възражения. Госпожа Белчина посочи, че автоматичното спиране на изпълнение при подаване на възражение не е в интерес на длъжниците и ще увеличи дълга и разноските. От фондация „Съгласие“ и сдружение „Солидарност“ посочиха, че подкрепят предложенията за спиране на изпълнението при подадено възражение. Адвокат Филипова и адвокат Волева добавиха, че следва в Гражданския процесуален кодекс да се предвиди възможност за спиране на изпълнението, когато вземането не е потвърдено от съда в исково производство. Госпожа Марцева уточни, че Законопроектът предвижда промени, които ще засегнат не само банките, а всички стопански субекти и при подкрепа на Законопроекта е възможно съдебната защита да премине в исково производство, което е по-скъпо и по-бавно. Адвокат Гигова уточни, че българският съд трябва да следи за неравноправни клаузи, но добави, че спирането на изпълнението при подаване на възражение ще доведе до процедури по несъстоятелност на търговски дружества, тъй като това ще бъде последица от несъбиране на задълженията в срок. Съдия Калчева направи анализ на внесения законопроект и посочи, че към момента съдът не разполага с възможност да направи преценка относно наличието на неравноправни клаузи, тъй като заявителят не е задължен да представя договор и документи, доказващи вземането, и добави, че законодателната инициатива е навременна. Тя уточни, че е важно да се предвиди възможност принудителното изпълнение да бъде спирано във всеки един момент при подадено от потребител възражение. Съдия Ангелов и съдия Савов изразиха положително становище по отношение на Законопроекта. В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев и Данаил Кирилов, които посочиха, че този законопроект е продължение на последните промени в заповедното производство и с него се търси баланс между интересите на кредиторите и длъжниците, като изразиха мнение за необходимостта от прецизиране на някои от текстовете. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс,

Следва Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, с който ще ни запознае госпожа Ивелина Василева. Заповядайте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-11, Димитров Кирилов и група народни представители на 28 февруари 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 27 март 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-11, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 28 февруари 2019 г. Законопроектът беше представен от госпожа Анна Александрова – народен представител. мотивите към настоящия законопроект се отбелязва, че действащата правна уредба на заповедното производство по Гражданския процесуален кодекс не дава на съдилищата възможност за служебен контрол и установяване на неравноправни клаузи в договорите с потребителите. Длъжникът е поставен в по-неблагоприятна позиция спрямо икономически по-силната страна, тъй като законодателството създава привилегировани услуги за банки, монополни дружества, доставчици на услуги, мобилни оператори, фирми за бързи кредити и такива за събиране на вземания предвид облекчените процедури, по които те събират своите вземания. В този смисъл е и становището на Европейската комисия, която на 24 януари 2019 г. уведомява Република България, че приема досегашната съдебна практика, при която заповеди за изпълнение и заповеди за незабавно изпълнение се издават, без съдът да има възможност да провери дали същите удостоверяват вземания, основани на неравноправни клаузи в договори с потребители, за противоречаща на правото на Европейския съюз. Също така се отбелязва, че защитата на длъжника следва да се съдържа и в правото на възражение срещу заповедта за изпълнение, като посочва осигуряването от страна на законодателя на разумен срок, който да не обезсърчава използването на неговите права. Европейската комисия предоставя двумесечен срок на България за предприемане на мерки за отстраняване на проблема. Предложените в Законопроекта изменения предвиждат удължаване на сроковете за подаване на възражение от страна на длъжника срещу издадената заповед за изпълнение, както и на частна жалба от длъжника срещу разпореждането за незабавно изпълнение, с цел осигуряване на адекватна възможност за реакция от негова страна. Изменението е в синхрон с указанията на Европейската комисия за преодоляване на съществуващия риск, предвид особено краткия срок от време за подаване на възражение, съответните потребители да не успеят да се възползват от тази правна възможност в защита на своите права. Вносителите посочват, че целта на Законопроекта е да търси балансиран подход между интересите на длъжниците и кредиторите с цел икономичен, бърз и ефективен съдебен процес, който да осигури максимална защита на всяка от страните. За целта са предложени варианти на предложенията, като се разчита на комплекс от информационни и организационни мерки, които да преодолеят установените до момента дефицити в уредбата на заповедното производство. Приемането на Законопроекта не води до необходимост от допълнителни бюджетни средства и няма да доведе до необходимост от промени в бюджета на Министерството на икономиката, Комисията за защита на потребителите и други правоприлагащи органи. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 4 гласа „за“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-11,

Това беше Докладът на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Други доклади от други парламентарни комисии не са постъпили по разглеждания законопроект. Заповядайте

Като председател на Правната комисия имам усещането, че вече сме чули становището на господин Кирилов, но нека да го чуем отново. Имате думата, Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители в Доклада на Правната комисия доста подробно беше описано от съдържателна страна това наше законодателно предложение. Ще използвам думите на вносител само за да внеса следните уточнения. Действително имаме писмо на европейския комисар по правосъдие – госпожа Вера Йоурова, с което ни уведомява за започване на процедура във връзка със защита правата на потребителите, както и имахме двумесечен срок за отговор и и становище на това писмо-уведомление, което изтече на 20 март тази година, тоест преди няколко дни. Законодателната инициатива цели да продължи балансирането на правата на спорещите страни в изпълнителното и в заповедното производство. производство. Правната комисия, и аз конкретно, не сме съгласни с голяма част от твърденията в писмото на еврокомисаря по правосъдието, защото то е инспирирано от жалби, произтичащи от България и които се стремят да уеднаквят статута на потребителя със статута на длъжника въобще. В интерес на гражданския оборот е да има балансиране на правата на длъжниците, но и правата на кредиторите, иначе няма как да има търговски оборот, няма как да имаме кредитиране, няма как да имаме инвестиционен процес в нашата държава и в нашата икономика. В този законопроект са представени две становища. Едното становище, което виждате като Вариант 1, това е по предложение на Омбудсмана на Република България, и второто – това е становището на работната група към Министерството на правосъдието, което виждате като Вариант 2. определено е по-балансиран и по-равнопоставен спрямо страните в това особено производство, включително то в по-голямата си част съгласувано и с институции, и със съсловни организации. Аз лично в процедурата оттук нататък бих предпочитал Вариант 2. Апелът ми към Вас от мое име и от името на вносителите е, тъй като ние се обединихме много членове на Комисията по правни въпроси и сме съвносители по този законопроект, да подкрепим Вариант 2 в Законопроекта. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кирилов. Пристъпваме към обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители. Откривам разискванията. Има ли желаещи? Заповядайте, Заповядайте, господин Митев, имате думата за изказване. ще Ви призова да подкрепите Законопроекта на първо четене. Той всъщност е едно продължение на усилията, които този състав на Народното събрание още в самото начало, още в първата година положи, за да върне баланса в изпълнителното производство в гражданския процес. Тъй като този баланс беше нарушен в предприемането на Кодекса през 2007 г., а и практически не само, за да отговорим на искането и на Европейската комисия, на писмото, което беше отправено, а и да предотвратим евентуално започване на наказателна процедура, но и на практика да продължим това, което започнахме през първата година. На Вашето внимание е предложен този законопроект. Колегите, които представиха Законопроекта в докладите на комисиите и господин Кирилов като вносител, описаха неговото съдържание. Целта е действително да бъде защитена по-слабата страна в потребителските спорове, да бъде защитен от евентуално неравноправни клаузи в договорите, като се задължи съдът да проверява тези договори в заповедното производството, както и съответно кредиторът, който иска извършване на изпълнителни действия, да представи тези договори, за да може да бъде направена преценка от страна на съда. Действително, когато се променя и се реформира изпълнителното производство, изпълнителният процес, трябва да имаме предвид, че трябва да има баланс между интересите на длъжника и на кредитора и да не се стига, както беше преди измененията от 2017 г. – до засилена защита на кредитора, но и да не стигаме до прекомерна защита на длъжника, особено когато става въпрос за търговския оборот. В интерес на истината трябва много внимателно да се подходи особено по отношение промяната на чл. 420, независимо че сме на първо четене, това трябва да бъде

извършване на изпълнителни действия при възражения срещу издадена заповед за изпълнение, особено когато става въпрос за отношения между търговци. Когато едната от страните е физическо лице – да, то обикновено е по-слабата страна в производството, когато то не е търговец. Но когато става въпрос за търговци, в никакъв случай не трябва да допускаме да се стига до отваряне на вратата, злоупотреба с права и оттам нататък до блокиране не само на търговския оборот, но и до увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, която и без друго не е ниска. Ние не трябва да пречим за разрешаването на този проблем, не трябва да да увеличаваме тази междуфирмена задлъжнялост с норми, които не държат сметка за този баланс в отношенията между кредитор и длъжник. Призовавам Ви да подкрепите Законопроекта на първо четене и апелирам съответно и за работна група, която да бъде създадена, така че да бъдат съобразени и становищата, подадени от различни организации и от съдии първо и второ четене по Законопроекта, и да бъде намерено най-доброто балансирано решение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Митев. Има ли реплики? Не виждам заявки за реплики към изказването на господин Митев. Други изказвания по обсъждания законопроект? Има ли желаещи народни представители да се изкажат по Законопроекта? Не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители от кулоарите. Пристъпваме към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-11, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 28 февруари 2019 г.

с това и на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-11, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители. Уважаеми народни представители, ще продължим работата си в 11,00 ч. с втората точка – Изслушване на министъра на културата.